е кворум, откривам пленарното заседание. Едно съобщение: На основание чл. 76, ал. 1 На основание чл. 76, ал. 1 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че е постъпил Указ № 99 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията, с който приетият от Народното събрание на 15 април 2010 г. Закон за развитието на академичния състав в Република България се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия да докладва пред народните представители указа на Президента и мотивите към него. Същият сега ще бъде раздаден на народните представители.

С доклада на Комисията по външна политика и отбрана ще ни запознае господин Владимир Тошев. Заповядайте! Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!

На редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана разгледа внесения от Министерски съвет доклад. Документът беше представен от министъра на отбраната. С ежегодния Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България Министерският съвет информира Народното събрание и обществото за изпълнението на политиката на правителството в областта на отбраната през изтеклата година. Докладът се разработва на основание чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Докладът има за цел, както да оцени това, което е направено от предишното правителство, така и да оцени състоянието, в което се е намирала се е намирала системата за отбраната и въоръжените сили към момента на смяната на изпълнителната власт. Документът следва да подпомогне правителството на страната в намерението му да провежда различна обществено-политическа дискусия по отношение на сигурността, отбраната и въоръжените сили. Докладът е структуриран на основата на приоритетните направления на отбранителната политика, определени с указания на министъра на отбраната за периода 2009-2011 г., а именно: 1) отбранителни способности; 2) хората в отбраната; 3) национална и евроатлантическа сигурност и отбрана, международен мир и стабилност и 4) поддръжка и осигуряване на отбраната. В контекста на поставените цели и задачи се анализира ефективността и ефикасността на тяхната реализация. Така ръководството на Министерството на отбраната налага критерия за обоснованост и отговорност при всяко управленско действие за постигане на ефективност и устойчивост на резултатите при наличните ресурси. На основата на този анализ и отчитайки заявените в правителствената програма цели и приоритети, докладът аргументира необходимостта от адекватен бюджет за отбрана, който при прилагане на модерен отбранителен мениджмънт да гарантира поддържането и бъдещето развитие на съвременната система за отбрана, която е в състояние да изпълни поставените й от законодателя задачи. В рамките на провелото се обсъждане, народният представител Венцислав Лаков изрази тревога относно финансовите задължения на Министерството на отбраната и дължимите неустойки по договори за придобиване на нова техника и въоръжения. Поставиха се въпроси за политиката на министерството по отношение на тези договори, както и за персоналната отговорност за сключването им. Господин Ангел Найденов постави няколко конкретни въпроса относно поръчката на транспортни самолети „Спартан”, развитието на някои части от системата за отбрана, профила на българското участие в операции и мисии зад граница. В своето изказване господин Георги Пирински обърна внимание на няколко аспекта от доклада. Засегнати бяха въпроси, свързани с анализа на рисковете и заплахите за сигурността и отражението му върху планирането и реализирането на отбранителната политика, ресурсното обезпечаване на отбраната, развитието на способности за участие в така наречените експедиционни операции. Господин Красимир Минчев постави въпроси за осъществяването на бойната подготовка на въоръжените сили и финансовото осигуряване на тази дейност. В изказването на господин Димитър Чукарски се съдържаха редица препоръки относно политиката и действията на изпълнителната власт по придобиване на нова техника и въоръжения. Господин Владимир Тошев повдигна въпроси, свързани с приемането на Стратегия за национална сигурност, с планирането и развитието на нови отбранителни способности, тяхното ресурсно обезпечаване, с актуализирането на Плана за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили. Господин Спас Панчев изтъкна, че според него докладът е посветен основно на финансовото състояние на отбраната и въоръжените сили и в малка степен дава сведения, анализ и оценка на изпълнението на задачите на въоръжените сили, особено в операции и мисии зад граница. Господин Панчев обърна внимание на финансовото обезпечение на отбраната, на съобразяването на така наречения План 2015 с финансовите възможности на страната, на организацията на планирането и бюджетирането в Министерството на отбраната. Като особено сериозен беше посочен проблемът с натрупаните излишни боеприпаси и тяхната утилизация. Господин Неджми Али отбеляза, че докладът обхваща сериозна част от цялостния процес в сферата на отбраната. Изтъкна се, че предстоящата реформа, произтичаща от актуализацията на План 2015 ще постави пред сериозно изпитание българските военнослужещи. Господин Али препоръча разходите за отбрана в брутния вътрешен продукт да се поддържат в размер на 2,0-2,1%. В основното си изказване господин Ангел Найденов заяви, че докладът има много достойнства от гледна точка на структура, анализ, оценки и изводи. Отбеляза се и навременното му внасяне в началото на годината. Господин Найденов изрази опасения от предстоящите реформи, които нарушават трайността, предвидимостта и предсказуемостта на отбранителната политика. Посочи се липсата на анализ на извършеното по Стратегическия преглед на отбраната и Плана за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили, както и на изпълнението на целите на въоръжените сили. След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в резултат на което, с 11 гласа „за” и 1 „въздържал се”, Комисията по външна политика и отбрана прие Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги! Направена е малка грешка в доклада на комисията

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! От името на Министерския съвет на Република България представям на вашето внимание Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2009 г., по който съгласно чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили Народното събрание следва да се произнесе с решение. Искам да отбележа, че няма приемственост

за 2008 г. такъв доклад не е разглеждан, въпреки че е разработен от Министерството на отбраната и е бил изцяло поверителен. представения ви доклад целта на правителството е да информира народните представители, обществото, българските граждани относно изпълнението на управленската политика в областта на отбраната през 2009 г. Смятаме, че докладът е важен инструмент за постигане на нужната ефективност за демократичния контрол над въоръжените сили и над системата за отбрана като цяло, нито една клауза от този доклад не е поверителна, тоест той е изцяло открит, той е на сайта на Министерството на отбраната. Всеки един може да се запознае какво Министерството на отбраната е осъществило в сферата на отбраната и въоръжените сили през изминалата 2009 г. Искам да добавя само още няколко неща. Докладът е още едно доказателство за истинската прозрачност и откритост в управлението на отбраната и въоръжените сили на нашето правителство, тъй като в него няма секретни клаузи, както споменах. доклада сме се стремили да покажем огромните, натрупани с години проблеми, как са били решавани и какви последици са оказали върху ефективността и качеството на отбраната и въоръжените сили. В доклада се посочва, че поради волунтаристичното, извън всякаква плановост и програми, които са били приети по време на приемането на бюджета за 2009 г.,

лв. към фирми от Франция, Италия и Германия. Бих искал да отбележа, че критичният поглед върху проблемите, които възникват в системата на отбраната и въоръжените сили, не щади и нашето правителство, и нашето ръководство на Министерството на отбраната за неговата дейност до края на 2009 г. Както ви е известно, от анализа на някои основни критерии се правят обосновани изводи. Един от тях е относителният дял на бюджета за отбрана, който пада от

Системата за отбрана не е икономически ефикасна. При брой на военнослужещи 45 на 10 хил. души население, което е второ място в Европейския съюз след Гърция, също така второ място по дял от от обществения продукт, България е на предпоследно място по номинални разходи за отбрана на глава от населението. България е на последно място по сумарни разходи за отбрана на един военнослужещ.

Този анализ представихме в съответния доклад, за да покажем какво трябва да се прави в бъдеще, а не толкова какво е направено през изминалата година. Освен това в доклада изчерпателно са посочени всички необходими данни за състоянието на сухопътните войски, военновъздушните сили и военноморските сили, за тяхната бойна подготовка като количество и качество, за участието ни в операции в страната и извън нея, за материално-техническото осигуряване на армията. Отчетено е изпълнението на всички основни програми в отделно приложение и произтичащите от това изпълнение проблеми. последния раздел сме очертали основните направления по формулиране и прилагане на нова отбранителна политика, прозрачна отбранителна политика, съвременен отбранителен мениджмънт през 2010 г., новата нормативна уредба, която вие приехте, приети са всички основни подзаконови нормативни актове, които са обнародвани или днес ще се обнародват в “Държавен вестник”. Драстично се съкращават администрацията и висшите командни звена през тази година: 32% за Министерството на отбраната; 34% за Агенция

и План за развитие на въоръжените сили в края на 2010 г., който ще бъде представен в Народното събрание. Надяваме се след това да започнем ускорена работа за изпълнение на основните приоритети на тази програма и на този план

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, надявам се да стане добра дискусия по този доклад, защото той дава основания за такава надежда. Силните страни на доклада: той е сгъстен, съдържателен, изчерпателно обхваща проблемите, критичен е и едновременно с това е новаторски. За мен това е един от най-добрите документи, създадени от българско министерство. Рядко срещан стил на изложението, сгъстен и пестелив, отлично организиран като анализ и поднасяне. Кодът на авторите и използваното понятийно поле покриват изцяло и в дълбочина отбраната и националната сигурност. Докладът е построен върху политическите приоритети на националния консенсус. След направен честен анализ са изведени според нас правилно основните приоритети и политическите задачи на Министерството на отбраната. В изключително трудна обстановка, при крайно ограничени ресурси и липса на време са намерени значителна част от решенията за изграждане на нужната на страната отбрана за овладяване на кризи и за провеждане на неотложните реформи. Критично са проучени и напълно аргументирано по наша преценка са преоценени елементите на отбранителната политика и заварените практики на политическо ръководство и управление на Въоръжените сили. „В „В Министерството на отбраната систематично са нарушавани доброто и честно управление, пренебрегвани са установените механизми на планиране, допускани са сериозни нарушения на бюджетната дисциплина, отклонявани са ресурси от осигуряването на войските към други, несвойствени за отбраната дейности. Сключвани са договори при неизгодни условия и са допускани редица прояви на безотговорност и разхищение, граничещи с явна корупция. На политическо равнище лидерството системно е било подменяно с авторитарно и волунтаристично управление, а отбранителната политика е използвана за прокарване на тесни партийни и корпоративни интереси. В резултат целостта на отбранителната политика е нарушена, а нейната обвързаност с целите и приоритетите на общата политика е деформирана” – казва докладът. С документа Министерството на отбраната се приближава до този правилен баланс между задачи, ресурси и численост на Въоръжените сили, който отговаря на параметрите на средата на сигурност. Докладът дава надежда, че се тръгва по пътя на премахване на несвойствени на отбраната и Въоръжените сили дейности и преодоляване на моралната деградация в армията. На морално равнище „Министерството и Въоръжените сили се оказаха изправени на ръба на криза. Основните елементи на присъщия за хората от отбраната характер като дълг, честност и почтеност, увереност и самоуважение са провокирани от лошото управление и корупцията в отбраната, засегнати са същностни черти на гражданско-военните отношения и са компрометирани политическото ръководство на отбраната, взаимното доверие между цивилни и военнослужещи и възприемането на армията като морален еталон на нацията”. За първи път За първи път в практиката на Министерството на отбраната от средата на миналия век досега се прави напълно трезва политическа преценка за сравнителното състояние на отбранителните възможности спрямо заделяните ресурси: „Освен „Освен негативите от значителния в сравнение със съюзниците ни икономически ресурс, който българското общество ежегодно заделя за поддържане на системата на отбраната и на Въоръжените сили, анализът на показателите за рационалност и ефективност на разпределението и изразходването на този ресурс води до извода, че страната ни поддържа своята отбрана със значително по-ниска ефективност в сравнение с повечето от своите съюзници в НАТО и в Европейския съюз”. Подобен извод

от влизането на България в НАТО, за ефективността на североатлантическата колективна система за сигурност. Препоръчвам го на всички, които съжаляват за миналото. Ще си позволя и няколко препоръки и критики. Синята коалиция препоръчва да се приложи преизчисляване през стандарта на покупателната способност към всички български отбранителни ресурси. Това ще докаже още по-категорично направения извод, „че в сравнение със своите съюзници Република България поддържа една от най-мащабните и скъпи за данъкоплатеца системи за отбрана и въоръжени сили”. Ще докаже също дълбокото компрометиране „на механизмите и процедурите на системата за планиране, програмиране и бюджетиране в Министерството на отбраната”. Препоръчваме Препоръчваме също да се направи финансова оценка на ползите от колективната система за сигурност, защото страната ни икономисва много разходи и получава многобройни ефекти, включително в научноизследователската и развойна дейност, за които не е инвестирала свои средства. Според Синята коалиция докладът показва, че съществува драстично разминаване между способностите на различните видове въоръжени сили и броя на генералите и висшите офицери. Като народен представител, отговарящ за парите на българския данъкоплатец, се питам колко генерала и полковника са нужни, за да командват двойката изтребители на бойно дежурство на Военновъздушните сили и колко адмирала и капитана първи ранг, за да командват единствено отговарящата на стандартите на НАТО фрегата „Дръзки” във Военноморските сили. Министерството на отбраната трябва да отиде на решително съкращаване на висши и средни командни структури във Въоръжените сили и да ги приведе в съответствие с действителните отбранителни способности на страната. Общият анализ на цели, проекти и способности не е достатъчно критичен. Например, Военновъздушните сили трябва да направят откровени заключения за проекта за доставка на осем транспортни самолета „Спартан” и за причините за авариите с първите от тях. Министерството на отбраната не е направило задължителните изводи за военно-образователната система. Очевидно е силното разминаване между поддържания от нея капацитет за обучение и нуждите на Въоръжените сили. Необяснимо е защо защо докладът не включва действията на президента като върховен главнокомандващ на Въоръжените сили в мирно време.

председател, господин министър, колеги! Господин Костов, от Вашето изказване разбирам, че Вие преценявате необходимостта от висши ръководни кадри от видовете въоръжени сили

пълният резерв от запасни и другите контингенти на отбраната да бъдат в състояние да изпълняват своите функции. Така че аз за първи път

Всички много добре знаем как се стигна до това ограничаване на техниката, което не е от една-две години, то е от 1989 г. насам. Бавно и постепенно намаляваме самолетите

Няма. Господин Костов, ще се възползвате ли от правото си на дуплика? Заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Радославов, това, което аз считам че е необходимо, е да се поставят в съответствие висшите чинове, висшето командване и средното командване към отбранителните способности – не към техниката. Отбранителните способности са реални неща, те са ясни. Министерството на отбраната трябва да има ясна представа какви отбранителни способности са му необходими в условията на колективна система за сигурност. Това, което е очевидно в момента, е, че има драстично разминаване между действителната отбранителна способност, тоест носенето на бойно, реално дежурство да отговаря на стандартите, възможността за провеждане на общи операции в рамките на колективната система за сигурност и това, което ние имаме като командване. Това е съвършено очевидно. Това става ясно от доклада. Заради това аз настоявам министърът да бъде радикален. Той трябва да приведе този ръководен състав, защото там са огромните разходи на Министерството на отбраната за личен състав. Това е проста сметка. сметка. Той трябва да направи, разбира се, и разчет за това какви отбранителни способности са му необходими в случай на кризисна обстановка, в случай на военни действия, но във всички случаи и тези разчети няма да оправдаят присъствието на този състав. Освен това, обърнете внимание на тази част от доклада, в която се вижда какъв огромен капацитет за обучение има, където също има висши военни чинове, които в момента обучават студенти. Те не готвят кадри за армията. Този капацитет, който дори не е запълнен, всъщност продължава да се издържа от Министерството на отбраната и от парите на българския данъкоплатец. От това искам да не се остане с впечатление, че Министерството на отбраната не е флагманът на реформите в българското правителство в момента.

Всички трябва да прочетат и да видят начина, по който той обвързва парите на народа с ефектите от сектора, с нуждите, със стратегията, с националните политически приоритети! Бих препоръчал всеки министър – отново искам да повторя този извод, да направи същото по отношение на своя сектор! Това според мен е най-важното. Казвам го за колегите от ГЕРБ, защото когато говорим за реформи, когато говорим за истинска енергия, за истинска компетентност, примерът е Министерството на отбраната. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА: Благодаря. Има ли други желаещи народни представители да вземат отношение по представения ни доклад? ни доклад? Господин Найденов, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Аз съм съгласен, че на нашето внимание е представен един изключително важен доклад. Важен сам по себе си, доколкото засяга значими за всяка държава въпроси – за военната сигурност, за въоръжените сили, съответно за притежаваните от тях капацитет, бойни способности, за реализацията на целите и приоритетите на отбранителната политика. Второ, докладът е важен и интересен и от гледна точка на факта, че отразява дейността на две правителства, съответно отразява и степента на реализация на целите, усилията и задачите на две правителства в сферата на отбраната. И трето, докладът е важен и от гледна точка на заявените намерения. Всъщност това е за първи път от страна на новото ръководство и на новото правителство и естествено дава основание за оценка на тези намерения. Този интерес, който се проявява към доклада за състоянието на отбраната, е оправдан, когато се говори за нов преглед на структурата на силите и съответно за нов план за развитие на въоръжените сили, като зад тези намерения лесно могат да се разгадаят и намеренията за съкращения, които приветства и господин Костов. Разбира се, може да се разгадае не само това. Впрочем, не вярвам някой да оспори извода, че България не може да си позволи да поддържа структури и части, които не допринасят с нищо за националната сигурност и които разхищават и без това ограничените и недостигащи финансови ресурси. Изниква обаче въпросът: кои са тези части и структури и какъв е процентът от общите разходи, които поглъщат те? Отговора на този въпрос го няма в доклада, въпреки извода, който е направен. Аз, разбира се, също ще започна с посочване на достойнствата. Посочих ги и в разискванията в комисията. Определено докладът притежава такива достойнства и като структура, и като преглед по приоритети, политики, програми, които се реализират в министерството, съответно като анализ и преглед и най-вече като комбинация от изводи и от намерения, в които са заявени приоритетите на новото ръководство на министерството. Разбира се, заслужава да се оцени и времето на внасянето на този доклад, което дава възможност да се внесат и корекции в рамките на текущата 2010 г. За достойнствата обаче със сигурност ще говорят колегите от Парламентарната група на ГЕРБ. Къде виждам слабости и в какво може да бъде ориентирана критиката по отношение на доклада и действията на министерството? Първо, в отсъствието на преглед и оценка на останалите елементи на системата за отбрана. Ако искаме да придобием представа за отбраната на страната, не бива анализът да се свежда до оценка на дейността на министерството и на въоръжените сили, въпреки разбирането, че отбраната е функция основно на въоръжените сили и на Министерството на отбраната. В този смисъл ще кажа, че не е достатъчно да се заяви намерението за преглед на структурата на силите. Според мен трябва да се заяви воля за нов преглед на системата на отбраната. Не става дума за промяна във външнополитическите приоритети, а става дума за анализ на всички институции и ведомства, които имат отношение към отбраната на страната, в това число и местната администрация, регионалните звена на централната власт. Заслужава да се чуе позицията на всички парламентарни групи, доколкото това е и продължителен, и изключително важен процес. Второ, намирам, че има известен дисбаланс по отношение на оценката за въоръжените сили. Ще поясня. Аз не виждам оценка на новата структура, която е възприета по отношение на въоръжените сили и съответно в рамките на Министерството на отбраната. Не виждам анализ на приноса на родовете войски, въпреки оценките за видовете въоръжени сили. Поне като изходни позиции за новия мандат е добре да видим мнението и на новото ръководство. Трето, тежестта на оценките е прехвърлена към дейността на предишното правителство. Все пак това е доклад, който обхваща 2009 г. и поне половината от нея е при друго мнозинство. За мен не е достатъчно да се каже, че са съкратени, ограничени, намалени, променени определени действия, приоритети, във втората половина на 2009 г. Четвърто, има тревожни изводи по отношение на които няма адекватни намерения, например, ако отчитаме ниско ниво на изпълнение на целите на въоръжените сили, ако отчитаме отлагане за следващ период от време при финансирането, което е имало през 2009 г., то какво гарантира, че сега, при още по-малък процент на средства за отбрана, целите ще бъдат изпълнени? Това носи политически рискове за страната най-вече от гледна точка на извода за ненадежден партньор в лицето на България. Пето, аз лично възразявам срещу внушението, че това, което се прави по модернизацията, по развитието на въоръжените сили, по планирането до днес, е някаква приумица на предишното правителство или едва ли не каприз на командването на Българската армия. Забравяте, че има поне два дългосрочни документа, разработвани съвместно с екипи от партньорски държави, съответно служещи като основа за решенията в областта на отбраната. Шесто, тази констатация поставя въпроси, на които не намираме отговорите в доклада. Какво е мнението на ръководството на Министерството на отбраната за всеки проект поотделно по отношение на модернизацията и какво следва оттук нататък или отговорите на въпроса: какви са реалистичните роли и задачи на въоръжените сили, ако досегашните са продукт на нереалистични национални амбиции? Този отговор го няма в доклада, а той е изключително важен по отношение на бъдещето. В това число и по отношение на плана за развитието на въоръжените сили. Липсата на отговори по тези въпроси ще означава, че темата се използва преди всичко от пропагандна гледна точка или като алиби за решение в други области. Завършвам със споделяне на безпокойството, което личи в доклада по отношение на бойната подготовка, по отношение на тренираността на въоръжените сили и съответно малкото средства, които се използват по по отношение на постигане на съвместимост на българските въоръжени сили с партньорите ни от НАТО. За съжаление, аз не виждам в този доклад решения, които да бъдат насочени към увеличаването на средствата, ако изключим, разбира се, намеренията за съкращаване на личен състав. Аз няма да подкрепя този доклад с разбирането, че в него имаме добра основа и много отправни точки, но същевременно не мога да споделя намеренията, които са заявени в значителна степен в този доклад.

Найденов, моята реплика към Вас е следната: осем години Министерството на отбраната се управляваше от Национално движение Симеон Този период, за който Вие настоявате да се отчита като положителен, едва ли не, тоест половината от миналата година, всъщност е управление на вашият съюзник от тройната коалиция. Вие в момента не считате ли, че проявявате една лоялност в минало време по отношение на управление и политическо ръководство на Министерството на отбраната, за които толкова откровено министерството сега и политическото ръководство на ГЕРБ, правителството, правят такава критична, откровена оценка? Аз цитирах тези оценки. Оставате впечатлението в момента у всички нас, че Вие браните един ваш бивш съюзник в ущърб на националния консенсус по въпросите на отбраната и въоръжените сили. Защото са извършени много тежки нарушения, защото е засегнат капацитетът на страната, възможностите на страната да си гарантира отбранителна способност от това управление. Действително ли искате да оставите впечатление у всички нас, че Вие браните това политическо ръководство на Националното движение Симеон Втори? Няма да казвам, че министърът е обвиняем, защото всички го знаят. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА Не виждам. Господин Найденов, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Костов, не виждам основанията за упрек, за късна лоялност или за бранене на предишния министър. Аз споделям част от изводите, които са направени по отношение на състоянието на въоръжените сили и на системата за отбрана. Впрочем, ако се погледнат и доклада, и обсъждания в Комисията по отбрана, в рамките на предишното управление имах възможността да бъда председател на тази комисия, ще видите много от забележките, които можете да видите и в този доклад. Второ, ще видите изводи, например, направени през 2007 г. по отношение на дисбаланса между численост, разходи и отговорности на въоръжените сили. И това е факт, който аз не отричам. Но тогава, когато коментираме предишното управление пак ще ви върна към това, което казах в изказването си – имаме два дългосрочни документа. Впрочем, те са подкрепени с гласовете и на Синята коалиция. Стратегическият преглед на отбраната, в който бяха формулирани външнополитически приоритети и задачи на въоръжените сили, и Дългосрочната визия за развитието на българската армия до 2015 г. Всъщност тази дългосрочна визия беше основата за приемането и на програмата за модернизация. Следователно, от гледна точка на гласуването и на дешифрирането на това гласуване, Вие също имате отношение към това, което е заложено в рамките на тези осем години. Моята критика в случая е, че не виждаме намеренията на правителството, респективно на министерството, по реализацията на тези проекти, как се оценява тяхното приемане и тяхната реализация досега. Там имаме военна експертиза, на основата на които са взети съответно и политическите решения. Аз не оспорвам тази военна експертиза, но не виждам тя да се оспорва и в доклада. Добре, ако това е едно свръхнатоварване, в такъв случай какво е бъдещето на тези проекти? Отговорите на тези въпроси аз не ги намирам в доклада. И това са част от основанията ми да не подкрепя този доклад. Благодаря. Други желаещи народни представители – заповядайте, господин Лаков от Парламентарната група на „Атака”. Той пръв поиска думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Докладът, който обсъждаме в момента, е един много хубав документ, както каза господин Костов, но в същото време това е и един много тъжен документ, защото той е категорично признание как Българската армия и Министерството на отбраната са били използвани като средство за обогатяване, като средство за пладнешки грабеж на държавни и народни средства. Това нещо проличава в страниците на доклада. За съжаление, той е само за една година, но трябва да бъдем сигурни, че това е ставало в продължение на всичките тези 20 години и на армията се е гледало като средство не за бойна готовност и не за национална сигурност, а като средство за обогатяване на обръчи от фирми, на близки до властта оръжейни търговци, доставчици и всякакви такива далавераджии. Факт е, че всяка сделка за превъоръжаване е сключвана на тъмно, с криворазбрани мотиви за секретност и по този начин е осъществявана в полза на един или друг кръг. Тъжното и страшното, което се констатира в този доклад, е, че армията в момента е станала заложник на всички тези договори, сключвани през годините независимо един от друг, без ясна концепция, с единствената идея за облагодетелстване на хората, които са ги сключвали. Ще ви дам малко факти. По програмата за превъоръжаване с автомобилна техника с договора за доставка на мерцедеси с „Даймлер” - фирмата се задължава да достави на Министерството на отбраната 73 автомобила през 2008 г. на стойност 7 млн. 154 хил. евро и 82 бр. през 2009 г. на стойност 10 млн. 522 хил. 700 евро. Поради неизпълнение от българската страна на задължителните авансови плащания и откриване на акредитив през 2009 г. няма доставки, но за сметка на това държавата дължи неустойки в момента в размер на 526 хил. 130 евро. Може би са и повече вече.

В момента обаче оставащото задължение е 27 млн. 535 хил. евро, а вертолетите не само че не са собственост на българската държава, но не са доставени и не могат да бъдат ползвани, защото не са собственост на тази държава. Пак с твърде широки пръсти и пак с идеята за високи комисионни е сключен договорът за доставка на самолетите „Спартан”, които кой знае защо са наречени стратегически транспорт, макар че по обем обем и товароносимост не може да се говори за никакъв стратегически транспорт. С тази компания стойността е 91 млн. 794 хил. евро, като 20% са платени авансово. Имаме два самолета. Единият аварира и се чупи и не е ясно кога ще придобием останалите и какви неустойки трябва да дадем. Всъщност неустойките са 725 хил. евро., а самолетите а самолетите ги няма и няма да бъдат доставени. Давам тези примери само да илюстрирам как са ставали кражбите, как са раздувани цените и как са доставени неща, които не са необходими за бойна готовност и за отбранителна способност на армията и на войската. Искам да отправя един въпрос от тази трибуна. Къде беше през цялото това време върховният главнокомандващ, който сега се запъва за производството на генерали и прави някакви измислени скандали, за да покаже своята роля в тази армия? Къде беше този президент, който не спря нито една от тези скандални сделки, който допусна това загробване, което тепърва трябва да се разплаща с години и няма да повиши по никакъв начин отбранителните ни способности? Господин Найденов, който също беше председател, сега критикува доклада, защото бил непълен и недобър, но той също не направи нищо, за да спре тези неща и да постави поне пред обществото начина, по който са сключвани сделките. Съвсем отделен въпрос е колко хора станаха милионери, но това е тема за прокуратурата, а не за Народното събрание. Партия „Атака” ще подкрепи доклада, защото той е изключително изчистен, стегнат и показва реалната ситуация, която е в момента.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Искам да изразя своето задоволство от документа, който сега разглеждаме, обсъждаме и евентуално трябва да приемем, защото това е един от документите, които са показателни по отношение на стила и работата, които би трябвало да съществуват в институциите и органите за ръководството на тази държава. Докладът, който в момента обсъждаме, се отличава със своята стегнатост, обективност и прецизност, и най-важното със своята надпартийност. Анализът, който прави докладът, и набелязаните мерки за повишаване ефективността и ефикасността на отбраната и на отбранителната политика са нещо, което е значимо в новото управление на партия ГЕРБ във всички сектори на държавата. Това, което е отразено в доклада, е с единствената цел да покаже, че националната сигурност е изключително важен сектор в цялостното управление на държавата и към него трябва да се подхожда сериозно, отговорно и принципно. Перспективите, които докладът показва, са реални и ние би трябвало да ги подкрепим. В случая аз съм напълно съгласен с това, което каза господин Найденов по отношение на доклада, и не можах да разбера защо той няма да го подкрепи. Защото дори и критиките, които бяха отправени към доклада от всички изказващи се досега, са критики, които са към документ, който съществува, защото ние, както и министър Ангелов подчерта, нямаме за предходната година никакъв доклад. доклад. Това, което искам да спомена в доклада, са новите предизвикателства към отбраната. Те се характеризират с една неопределеност, непредсказуемост, несиметричност и размитост. Това е нещо, за което трябва да си дадем сметка, защото ние сме органът – Народното събрание, който поставя целите и задачите и съответно пуска ресурсите пред Българската армия, за да може тя да изпълни своите задачи. Другото, което докладът ясно подчертава и трябва да си дадем сметка за него - то не е секретно, както и министър Ангелов подчерта няколко пъти, че няма нищо секретно в този доклад, защото касае всеки българин, всяка институция и цялата държава като цяло - че Българската армия отдавна не може да изпълнява самостоятелно и да реагира адекватно на каквито и да са заплахи. Ние сме в една колективна сигурност, която трябва да ни гарантира националните интереси, но и ние да отговорим на изискванията към нас от органите на НАТО и на Европейския съюз. От друга страна, докладът подчертава непрекъснато нарастващите потребности и намаляващия финансов ресурс, който отпускаме за реализация на тези потребности. Хубавото е, по стечение на обстоятелствата, че в момента имаме съвпадение на текущите задачи, които изпълнява армията, и дългосрочните стратегически цели, които тя трябва да достигне. Това все пак дава известно облекчение както в ресурсен, така и в човешки фактор. По отношение на изказванията за модернизацията на армията и критичното отношение към нея. Отново искам да призова министър Ангелов и ръководеното от него министерство да направят сериозен анализ в прегледа на въоръжените сили, както и в така наречената Бяла книга, и да се продължи напред, и то с по-голямо темпо при участието в изработването на стратегията за национална сигурност, защото План 2015 е работен в условия, които вече не съществуват. Освен това заложената тогава модернизация е без нормална мотивация и аргументация. Както и господин Лаков подчерта – ще дам един пример, без да се спирам на технически подробности – вертолетите „Кугър”, с които толкова се гордеем, в момента могат да бъдат използвани за невоенни мисии на територията на страната, защото не са с необходимото въоръжение, не са оборудвани и в опознавателната си система нямат „свой-чужд”. Тоест те могат да бъдат използвани в невоенни мисии. Дай Боже да не се налага. Похвално е, че след приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, ръководството на Министерството на отбраната изключително бързо изработи, предложи на Министерския съвет и се очаква да влезе в действие новият устройствен правилник, който ще стартира структурната промяна в армията. Тук е необходимо да подчертая следното. следното. Цифрите са си цифри, не бива да бягаме от тях. България е втората държава в НАТО по численост

а най-малко войска по този критерий има Австрия. Цифрите са цифри, но характерно е друго. Ние сме в центъра на Европейския съюз по отношение на бюджета, заложен за тази година. За миналата година сме доста над него. Пак на първо място е Гърция.

По абсолютен размер България е на последно място. На последно място е по трите фактора – по разход на средства за личен състав,

живее и да се води някаква бойна подготовка, да се изпълняват операции и мисии и зад граница. се реже от най-важното – превъоръжаването и мобилизацията. Там изоставането е трагично, защото то се задълбочава. Ние не затваряме, а отваряме ножицата. Това личи и в оценката, която инспекциите от НАТО дадоха на нашите формирования, които са сертифицирани и се сертифицират за участие в мисии и формирования на НАТО „Задоволителна” – отговарят, „Съвместими” – с изключително занижена подготовка. Обаче ако сте си направили труда да запомните цифрите, дадени в доклада,

той трябва да лети около 160-180 часа на година. Нашите най-тренирани летци за миналата година имат по 40 летателни часа. Това означава, че ние във Военновъздушните сили в момента отглеждаме пехотинци. Това е трагично, защото тези неща не се наваксват. Те не могат да бъдат компенсирани в един период след време, когато ще има пари. Това са качества, които трябва да бъдат поддържани и не могат да бъдат възстановявани толкова бързо. Похвално е, че онова, което ние можем да направим и министерството го прави, е активното участие на министерството във всички сфери за изработване на новата Стратегическа концепция на НАТО. На практика това е много важно, защото показва нашето сериозно отношение и тежестта, която имаме в този колективен орган за отбрана.

На мен ми се искаше в доклада да има нещо написано като състояние и перспектива за управление на имотите на Българската армия. Ако Ако някой не знае, Българската армия е най-големият собственик в България, може би след Българската православна църква – не съм сигурен в класацията. класацията. Бих искал да отправя и своя въпрос в потвърждение на моите колеги, изказали се преди мен – къде е мястото на върховния главнокомандващ и защо то не е отразено в доклада? Все пак той има доста сериозни функции по Конституция и по закон.

Той е търсещ консенсусен анализ на извършеното, на текущото състояние търсещ нелеките решения за бъдещето чрез реформиране на Въоръжените сили на основата на баланс между ресурси, които ние отпускаме, между възможности, които съществуват, и задачи, които ние поставяме. Благодаря ви и ви подканям да подкрепим доклада, защото той не бива да бъде тълкуван партийно, тъй като касае националната сигурност на България. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕКАТЕРИНА

е изключително важен документ, който би трябвало днес тук, в тази зала да предизвика сериозна дискусия по един от най-важните сектори, който би трябвало да е основен приоритет не само на политическите сили, но и на българските институции. Приемането на доклада е рутинна процедура, която не поражда правни последици, но смисълът смисълът на неговото разглеждане е дебатът, който трябва да бъде проведен тук. Практиката показва, че и в миналото Народно събрание, обикновено обикновено дебатите по този доклад силно се политизират и в рамките на тези политически дебати понякога основните въпроси, свързани с отбраната на страната, отбягват от нашето внимание. Уважаеми дами и господа народни представители,

няма! Докладът обхваща всички аспекти от дейността на Министерството на отбраната, всички направления. Личи определено ноу-хау в тази област, свързано с личните виждания и високия професионализъм на новия министър и ръководството на Министерството на отбраната. Уважаеми колеги, ние в нашата парламентарна група смятаме, че разглеждането на този доклад не трябва да бъде само повод за аналитично и критично отношение към Министерството на отбраната. Дебатите по този доклад трябва да ни дадат повод за размисъл за нашата дейност като институция – на Народното събрание, свързана с дейността на Министерството на отбраната. Ако направим една ретроспекция на миналото, уважаеми колеги, смятам, че ще стигнем до основния извод, че въоръжените сили на Република България са в период на непрекъснато и перманентно реформиране. този процес, ще видим, че той е изключително противоречив, динамичен и понякога не кореспондира с основните задачи, които би трябвало да изпълнява, свързани с Конституцията на Република България. Освен това, уважаеми колеги, това, което се забелязва и в доклада и е изключително важно, че въоръжените сили, секторът „Отбрана” работи в една перманентна ресурсна необезпеченост и всъщност, когато дойде време за приемане на бюджета на страната и на новия бюджет, ние трябва да си припомним този доклад

че по отношение на разходите на глава от населението и по отношение на разходите за един военнослужещ ние сме на едно от последните места като страна членка на НАТО. Аз смятам, че всички ние тук трябва да се съгласим, уважаеми колеги, че икономическата криза, която преживяваме като период, не трябва да я проектираме като криза на мотивацията на нашите военнослужещи, като криза на доверието във възможностите и професионализма на Българската армия и на българските въоръжени сили. Политическите цели, които са формирани в доклада, наистина са територия на политически консенсус. По тях спор няма. Надяваме се обаче, че че постигането на тези политически цели ще се извършва приоритетно с експертни средства и, както е записано в доклада, което е наистина важно, с един нов мениджмънт, с едно ново менажиране на отбранителния сектор. Едно от най-важните направления за постигане на целите и трансформацията на въоръжените сили това е ускорено придобиване на способности, уважаеми колеги. Тоя въпрос е изключително важен и комплексен. Той е свързан не само с финансов ресурс, той е свързан с много други фактори, които са важни и които трябва да отчитаме в нашите действия и като политици. Модернизацията е част от този процес. Стана практика, уважаеми колеги, територията на модернизацията да се превръща в едно поле за непрекъснати противоречия и обвинения. Ние трябва да спрем с тая практика едно правителство да сключва определени договори, друго правителство да ги прекратява. Това не влияе добре на имиджа на България, на международния авторитет на страната. От тази гледна точка с особено внимание стои въпроса, като грижа на българските институции, че трябва да се преценяват ангажиментите и най-вече финансовите възможности на страната по тия договори. договори. Пак казвам, това вреди изключително на имиджа на страната. Не знам дали всички колеги знаят, че програмите за модернизация на Българската армия в началото на влизането ни в НАТО са били над 60. Сега в момента, с редукцията им, мисля, че са по-малко от 10. Непрекъснатото редуциране на програмите води до една липса на възможност министерството правилно да планира и да прогнозира своите действия, включително и финансовия ресурс в тая посока. Освен това, уважаеми колеги, смятам, че в доклада е отделено внимание и ние тук също трябва да отбележим други основни дейности, които Министерството на отбраната поставя като свои основни задачи и които са изключително важни за отбранителния ефект. Един от тия сектори е секторът „Образование” - „Научно-техническа и развойна дейност”. Ние смятаме, че, отбелязвайки в доклада тези направления, Министерството на отбраната и новият министър ще намерят достатъчно ресурси, въпреки ограничените такива, и нови подходи за издигане авторитета на тези дейности на Министерството на отбраната в повишаване качеството на тяхната дейност и пълноправно интегриране в системата на НАТО именно чрез интелектуалния потенциал на Министерството на отбраната, включително и за неговото прагматично насочване към решаване проблеми и на гражданския сектор. Това е един изключително сериозен и важен проблем. Освен това нова територия на Министерството на отбраната – тя не е вече сравнително нова, ще бъдат разширяващите се действия на Европейския съюз по отношение на отбраната. По отношение на участието в операциите аз смятам, че ние там сме заслужили като оценка от партньорите ни от НАТО едно престижно място, което трябва да запазваме, да разширяваме като намаляваме до минимум националното ограничение за нашето участие в операциите. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, нашата парламентарна група ще подкрепи внесения от Вас Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили. Използваме случая да Ви пожелаем успех във във Вашата дейност за ускорено реформиране на отбранителния сектор в условията наистина на финансова криза, но и на ненамаляващи задачи като членове на НАТО и Европейския съюз и се надяваме, че с нашите действия като парламентаристи и ние ще допринесем нещо, особено в нормативното осигуряване на тази дейност, и всъщност с нашите критики също понякога ще можем да повишим качеството и на мениджмънта, и на дейностите, свързани с най-важния за българското общество сектор „Отбраната на страната”. Благодаря. Благодаря, господин Янков. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Думата поиска народният представител Йордан Бакалов. Заповядайте, господин Бакалов.

подгответе системата, за да може да се възползват колегите, и дайте знак, когато е готова , за да продължим нататък.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2009 г. за мен определено може да се каже, че е една ясна заявка. За пръв път от толкова години от опитите, през които са правени такива доклади, заявка за намерението на ръководството на Министерството на отбраната да провежда една политика на прозрачност и преди всичко на отчетност за това как трябва да функционира мениджмънта на управлението на Министерството на отбраната, респективно оттам и на Българската армия. Докладът определено за мен това, което видях и което искам да споделя с вас, е, че има един сполучлив опит за връщане и въвеждането на два основни принципа единият за реализма, другият за прозрачността, както ви казах в самото начало. Първо, по принципа за реализма. Определено мога да кажа, че това е един от

една реалистична оценка на средата за сигурност, а оттам и респективно реалистично са поставени целите и начинът на постигането им. им. Този принцип на реалистичност се следва много трудно, но тук определено мога да кажа, че приветствам и ръководството на Министерството на отбраната, че желае да следва един такъв принцип, поне по заявка. Както се казва: в следващия доклад ще видим дали наистина този принцип е реализиран.

Колкото и за някои да се водят като оскъдни, все пак средствата като разход, който се прави от българското правителство на глава от населението, е един от най-високите в структурата на НАТО.

на правителството, тоест на тройната коалиция, бяха изразходвани непрозрачно доста пари, които доведоха дотам, че Министерството на отбраната за голямо съжаление на българските граждани изразходва най-големите средства, но не получи необходимата сигурност срещу тези пари. Както и не стана ясно защо се реализираха някои сделки и каква беше целта за всичко това. Докладът потвърждава декларираните основни приоритети в отбраната и в работата на министерството и Българската армия за периода от 2009 до 2011 г. Формулирани са и политическите задачи пред ръководството в областта на отбраната. Целта на ръководството се свежда до провеждане на политика, осигуряваща въоръжените сили България да бъдат в състояние да се разгръщат както на територията на страната, така и да изпълняват своите съюзнически задължения в различни конфликтни точки и райони, в които ние имаме определени отговорности. Въоръжените сили, които също трябва да бъдат ефективни за изпълнение на много по-широк спектър от задачи, включително включващи – тероризма, мисии по управление на кризи, оказване на подкрепа на бедстващото население. В условията на финансова криза и драстично съкращаване на бюджетите и ресурсите на отбраната в анализа е отделено основно внимание на ресурсните условия, при които се осъществява политиката в областта на отбраната. Според мен тук е много сполучливо попадението и това се наблюдава за пръв път в един такъв доклад, че се прави сравнителен анализ с икономическата и финансовата ефективност на отбраната, което за мен е едно от сериозните предимства на този доклад. Мога само да го приветствам, както и да се стимулират в бъдещи доклади, такива финансови измерения и финансова ефективност на самата отбрана. Създаването, усъвършенстването и използването на адекватни на рисковете заплахи и отбранителни способности е определено в доклада като първо основно направление в отбранителната политика, в което да бъдат съсредоточени усилията на Българската армия. армия. Определено може да се каже, че главен приоритет е ускореното придобиване на способностите на силите за съвместно използване в рамките на НАТО и Европейския съюз. съюз. Нещо, което е много важно за мен, е, че в доклада става много ясно, че войските трябва да имат широк потенциал от способности преди всичко за превенция, блокиране на ескалацията и премахване на причините за заплахи, колкото е възможно, и то там, на място, където те възникват. Тук определено може да се каже за някои хора, които все още

Българската армия има определени функции и възможности, които трябва да реализира на място и там да спира възможни евентуални терористични актове, които могат да се случат. Тоест нашите функции също трябва да бъдат реализирани на място там, откъдето могат да възникнат определените конфликти. Тенденциите в средата на сигурност през изтеклата година изискват и активно участие на страната във формирането и реализирането на политиката за сигурност и отбрана на НАТО и Европейския съюз. През 2009 г. Министерството на отбраната въпреки наложените, особено през второто полугодие, ограничени финансови ресурси, както вече имах възможността да ви кажа, доста от тях бяха изконсумирани в самото начало на 2009 г. Независимо от това Министерството на отбраната и в самия доклад си е поставило възможността да гарантира в максимална степен военния аспект на националната ни сигурност. Ключов елемент в тази дейност е изпълнението на съюзните ни ангажименти и осигуряване на приноса на Република България към колективната сигурност и отбрана на НАТО, Европейската политика за сигурност в отбрана, в усилията на другите международни организации за опазване на международния мир и сигурност. Реалните операции и мисии, провеждани от въоръжените сили в интерес на сигурността и отбраната, са критерий за тяхната ефективност и оперативни способности и показател за ефективността и ефикасността на системата за отбрана и сигурност. Успешното функциониране на системата за сигурност и отбрана изисква извършването на редица специфични дейности по поддръжка и осигуряване на отбраната, макар и поддържащи тези дейности имат важно значение за успеха на отбранителната ни политика. Докладът завършва с изводи и направления на усилията по формулиране и прилагане на отбранителната политика на Република още веднъж са посочени проблемите, свързани с планирането и провеждането на политика в областта на отбраната в условия на финансова криза и декларирано намерение на политическото ръководство на Министерството на отбраната да продължи усилията си за осъществяване основната цел на отбранителната политика, а именно да гарантира сигурността на гражданите, обществото и държавата като изпълнява максимално възможно съюзните задължения на Република България в коалиционната архитектура и сигурност на отбраната.

2010 г. Според мен той може да бъде много по-балансиран и по-кратък, защото за мен определено е прекалено обемен, да се избегнат някои повторения, които са наблюдават в самия доклад.

с принципа за прозрачност, е именно да се наблегне и да се обърне по-голямо внимание на контролната и одитна дейност на Министерството на отбраната,

предназначението да се информира българското общество за състоянието на въоръжените сили, както и на самата парламентарна Комисия по външна политика и отбрана, оттук нататък оттук нататък да поеме основните функции и да постави основните задачи, които трябва да се изпълняват, както и да изпълнява контролните функции, които тя би трябвало да изпълнява

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, драги колеги! Радвам се, че днес имаме толкова гости в парламента.

началника на отбраната, началниците на родовите войски, днес те бяха тук, участваха и слушаха дебата в парламента. Защото още веднъж ще кажа, че това е Доклад за състоянието на Министерството на отбраната и въоръжените сили. Нека в бъдеще наистина да не неглижираме тази идея и възможност, а тук да присъстват хората, дори само заради това те отблизо да ни видят и ние да имаме възможност да се видим и да говорим с тях. Докладът, който ни е представен, аз намирам за един обективен и професионално подготвен в по-голямата му част. Но не мога да не споделя с вас, вас, че той в по-голямата си част е един статистически изготвен доклад. За съжаление в него няма оценка за възможностите, за това, което Българската армия и въоръжените сили на България правят. Ние участвахме в много и различни мисии и навсякъде получавахме отлични оценки. Затова е нормално, според мен, в доклада то да бъде посочено, както и участието на Българската армия в тези кризи и бедствия, които в последните години се случиха. Защото без участието на Българската армия сигурно последствията щяха да бъдат по-сериозни. Вие знаете, уважаеми колеги, че от 1 януари 2008 г. Българската армия е изцяло професионална. Считам, че в доклада трябваше да намери място един анализ. Правилно казахте, че през 2008 г. не е предложен доклад за състоянието, но през 2009 г. можеше да видим каква е оценката на ръководството на Министерството на отбраната за професионализацията на Българската армия, как тя е повлияла на отбранителните способности, на експедиционните възможности, които изискват нашите партньори от НАТО. Мисля, че с това докладът щеше да бъде по-пълноценен и по-полезен. Недостигът на средства, уважаеми колеги, се е чувствал през всички години на прехода. Убеден съм, че и вие сега много осезателно го чувствате. Нека да си припомним обаче, че през 2004 г. България стана пълноправен член на НАТО за съжаление тогава ние надценихме възможностите, които нашият бюджет има и позволява и предвидихме в План 2015 цели, които, според мен, са непостижими дори при сериозен бюджет. Не случайно парламентът по наше настояване през 2008 г. – длъжен съм да припомня това, направи преразглеждане на плана. Не случайно при ежегодните ни срещи с НАТО и обсъждане на целите на силите ние значително намалихме това, което бяхме предложили като бъдещото развитие и модернизация на Българската армия. Модернизацията е необходим елемент, защото в голямата си част, дори след закупуване на транспортните самолети, на хеликоптерите, на автомобилната техника, основното основното оборудване, основното въоръжение на Българската армия е съветско или на държавите от бившия Варшавски договор. Нужно е час по-скоро да се осигурят средства, защото ние сме поели ангажименти и трябва да ги изпълняваме. Виждам,

с финансови средства за модернизацията и закупуването на ново въоръжение и техника и подготовката на нашите военнослужещи. Хубаво е тази помощ да я търсим, защото тя се дава, когато я търсиш, да я ползваме активно, за да може повече бойни способности да придобиваме и да имаме възможност една от целите на силите, колкото и да ви се струва несериозна, е подготовката в изучаването на английски език – да може, използвайки тези възможности, поне в тази цел ние да се представим добре и да дадем възможност на повече военнослужещи да учат английски език, за да могат да са по-полезни при изпълнението на мисиите, в които те участват в чужбина. Като говоря за надценените възможности, не мога да не споделя с вас факта, че през 2004 г., когато станахме членове на НАТО, ние поехме да поддържаме поне 2,6% от брутния вътрешен продукт като бюджет на Министерството на отбраната. За съжаление сте свидетели как бързо този ангажимент стана 1,4%. Трябва да знаете, че 75% от бюджета на министерството отива за издръжка на личен състав и с останалите средства е много трудно да се реализира сериозна програма за модернизация.

подготовката и екипировката, за да може нашите деца и близки, които са в чужбина, да се връщат живи и здрави след изпълнението на техните мисии. Съгласен съм с констатацията в доклада, че през последната година, въпреки договорките, които имахме в НАТО, и оценките, които ни се даваха за програмиране, планиране и бюджетиране, тези три дейности бяха събрани в министерството в една дирекция, дирекция, което не е нормално. Радвам се, че новото ръководство реши този въпрос веднага - не може една и съща дирекция и да планира, и да харчи. Това винаги

В изказването ми в комисията не скрих тревогата си от въпроса с утилизацията. Много години този въпрос

Министър Ангелов увери, че вече има проведени разговори с американската страна и тя е готова отново да помогне за решаването на този въпрос,

Имаше една строга система на работа, макар и само с възможността да

Тези съвети наистина са необходими. Един министър, колкото и да е добър специалист, колкото и да е навътре в проблемите, е хубаво да се възползва от възможността на експертизата – била тя цивилна, военна,

Иска ми се и занапред Българската армия, военнослужещите, Министерството на отбраната да бъдат един от стожерите на отбранителните възможности на страната и възможност

свързан и с това, което каза господин Тошев в своето изказване. Безспорно постановката в доклада е коректната и точната, а именно, че с него се цели инициирането на коренно различна дискусия по отношение на Въоръжените сили, за да се осъществят реалистични, адекватни на истинските предизвикателства рискове, заплахи, подходи и действия, осигурени с ресурс. Какъв е отговорът обаче на постановката на този въпрос? На стр. 6 се казва, че: „целта на тази политика е българските Въоръжени сили да бъдат в състояние да се развръщат бързо както на територията на страната, така и в чужбина и съвместно със съюзниците да бъдат ефективни в изпълнението на широк спектър от задачи, включващи участие в колективната отбрана, операции за борба с тероризма, мисии по управление на кризи и хуманитарна подкрепа”. В следващото изречение се казва: „тези задачи налагат да се изграждат и развиват, първо и основно, онези отбранителни способности, които дават възможност за участие в експедиционни операции”. Господин Тошев основателно според мен обърна внимание, че тази постановка на въпроса води до тежко изоставане в модернизацията на Въоръжените сили в основната им функция, каквато е отбранителната функция на територията на страната. политика и отбрана, и тук отново бих искал да заявя, че това е възловият въпрос, по който трябва да продължи дискусията и с Министерството на отбраната, и в Народното събрание, а навярно и в Консултативния съвет към Президента. Благодаря Ви, госпожо председател, за възможността да използвам тези минута и 40 секунди. Поставям този въпрос на вниманието на Народното събрание и на министъра с убеждението, че той трябва да бъде дискутиран по-нататък. Постановката на отговора в доклада обаче не ми дава възможност да го подкрепя, затова ще се въздържа. Благодаря. Реплики? Няма. Заявено е искане за изказване от госпожа Моника Панайотова. Заповядайте.

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители! Колкото и критики да бяха отправени, смятам, че достойнствата на доклада са много повече и затова искам да насоча вашето внимание върху тях. Изключително достоен е докладът и наистина е добър модел за останалите министерства как биха могли да съставят своите доклади. Първо, има изключително ясна визия какво е било състоянието на отбраната, какво се прави в момента и какво предстои, тоест ясна заявка за реформа, но и отговор на въпроса как да бъде реализирана тази реформа. Има ясно очертани приоритети, основни политически задачи, основни направления и най-вече – което е най-важното – ресурсна обусловеност как да се случват оттук нататък нещата. Второто изключително важно достойнство е така нареченият венчър марков подход, тоест възможността да съпоставим къде се намира България в сравнение с останалите европейски държави в рамките на Европейската общност, общност, както и в рамките на Евроатлантическата общност, което респективно показва и възможността да се направи както положителна, така и да се работи върху недотам развитите моменти, свързани с отбранителните ни способности, отговарящи на изискванията на Евроатлантическата общност, част от която сме ние. Третото изключително голямо достойнство са именно предприетите действия и визията какво правим оттук нататък. Първата крачка в тази посока я направихме всички заедно със създаването на измененията в Закона за въоръжените сили и отбраната и задавайки възможността да се наложи един нов модерен отбранителен мениджмънт, който дава възможност за така наречения интегриран подход. Да, тук не е началникът на отбраната, но също така не е и постоянният секретар, като се надявам, че оттук нататък те ще бъдат Вторият момент е, че има ясна заявка за действия, които се основават на принципи – принципът на прозрачността, принципът на откритостта, принципът на отчетността, тоест има вземане на решения по един ефективен демократичен контрол както граждански, така и парламентарен. За първи път се дава и възможност на парламента за проекти, които са свързани със сферата на отбраната и са над определена сума – над 100 млн. лв., да има участие и контрол от страна на парламента. Не на последно място, въвеждането на така наречените антикорупционни мерки, за да може в бъдеще да бъде избегнат негативният опит, който имаме в тази сфера, а именно отделянето на планирането на бюджета от неговото разходване,

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър! Разбира се, отбраната има своите различни измерения, в доклада те са много добре подредени и засегнати. Говори се за икономическите и финансовите измерения, технологиите, политическите и социални измерения, политиките, които се провеждат в тази посока, говори се за се за международните мисии и сътрудничество. Тук искам да се спра за кратко на едно от другите измерения, а това е гражданското измерение на отбраната и сектора „Сигурност”. В тази връзка искам да кажа, че със задоволство отчитам, че в текста фигурира, макар и с няколко изречения, включването в редиците на армията на представители на етническите малцинства. Последните години имаше конкретна и целенасочена политика, която даде резултат за включване на жените в армията. Със задоволство наблюдавахме дори преди два дни в базата в Крумово, където имаше съвместно българо-американско учение, и там видяхме, че дамите парашутисти се справят наравно с мъжете такива, като носят екипировка на гърба си от близо 100 килограма. По отношение на политиката за осигуряване на равни възможности, последните години се предприеха действия, виждаме, че има нагласа. Господин министър, мисля, че все още съществуват стереотипи, които спъват работата и постигането на по-високи резултати в тази посока. Ние сме изразявали ясно нашата воля, че разглеждаме интегритета на нацията като съществена част от процеса на Национална сигурност. И едно от изреченията, които са в доклада, мен лично малко ме притесни. Затова ще го прочета на вниманието на колегите: „Като цяло степента на интегриране на етническите малцинства в състава на въоръжените сили е пренебрежимо малка и незадоволителна, с което де факто немалка част от българското общество е изключена от възможността за пряко участие в сигурността и отбраната на държавата”. в тази посока има още много какво да се направи, има много добри примери и практики в страните на нашите партньори в НАТО. Разбира се и съседни държави. Затова аз искам да изразя нашата готовност, че ще сътрудничим и ще помагаме, за да бъдат изградени наистина едни добри практики, така че в следващия доклад догодина да отчетем и статистика, и положителни резултати. Разбира се, няма да е лесно в един период, в който се подготвят съкращения, в това число и на кадровия състав, но мисля, че трябва да намерим воля и ние тук като Народно събрание да постигнем тези цели. Благодаря

изключение на една. Особено съм удовлетворен от това, че и Парламентарната група на ДПС отчита стойността на този доклад. Нито моя цел, нито цел на моя екип е била да се харесаме с този доклад. Нашата цел беше да дадем една реалистична картина на състоянието. И в повечето изказвания пролича действителната оценка че да, тази картина е реалистична. Ще се спра на някои повдигнати въпроси, за да стане ясно защо някои неща не са включени, защо други неща не са достатъчно детайлно разработени. Ще Ще кажа само, че преизчисляването на отбранителните ресурси към покупателната способност, би дало още по-негативен резултат. Аз мисля, че това, което сме показали като оценка, до голяма степен дава реална картина на това как се съотнасят ресурси към способности. Трябва да ви кажа, че финансовата оценка на ползите от членството в НАТО клони към нула. Ако говорим за финансова оценка. Тук не трябва да говорим, естествено, и далеч не е нула приносът, който осъществяваме съвместно с органите на НАТО в развитието на оперативните способности на страната, оперативната съвместимост, участието в операции и т.н. Затова Затова сме предложили едно малко изменение в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Оказа се, че нито една услуга от 16-те агенции на НАТО, нито софтуер, нито хардуер, нито каквото и да било, разработено от тях като научни изследвания, ние не можем да използваме,

Както подчертах в своето встъпление намаляваме средно с 35% висшите командни звена като личен състав. Аз смятам, че този процент засега е достатъчен. Но в резултат на прегледа на структурата на силите, когато се види какви всъщност обединения, съединения, части ще има Българската армия, тогава ще направим преоценка на този състав. Сигурен съм, че има резерви и тези резерви ще бъдат използвани. Не успяхме да направим задълбочена оценка на военното образование. Това е абсолютно вярно. За съжаление моето лично мнение е, че нашата система за военно образование не е ефективна, твърде ресурсоемка, на практика осъществяваща общо образование, а не конкретно военно образование. Но това съответните институции го правят не от добра воля. От една страна, нуждите на армията са много по-ниски от това, което бяха преди. А от друга страна, те трябва да намерят приходи, за да запълнят своя бюджет, да се издържат с тази огромна структура, с наличието на разпръснатост на институциите на военното образование. Смятаме това да бъде една от основните цели на прегледа на структурата на силите, в това число военното образование. беше повдигнат въпросът защо не се включват действията на президента на Републиката. Това е отчет на изпълнителната власт, на Министерския съвет пред вас – народните представители. Ако трябва да изискате отчет за действията на президента, трябва да ги изисквате от него. Ние нямаме това право. Няма изглед за това какви стратегически елементи са излишни. Но може би има сега, господин Найденов. Именно затова правим този преглед. Наречен е преглед на преглед на структурата на силите. Но това е основното, ядрото в системата на отбраната. Безусловно тази система има и други елементи. Беше спомената и местна администрация, и Външно министерство, и други министерства, които имат отношение към отбраната. Техните задължения са посочени в Закона за отбраната и въоръжените сили. и въоръжените сили. Министерският съвет в най-скоро време ще внесе доклад за състоянието на националната сигурност. Там също има раздел отбрана и там ще посочим ролята и мястото на другите институции в системата за отбрана. Но го приемам като критика. Не можем да изпълняваме актуализирания план, господин Найденов. Безкрайно остарял е. Дългосрочната визия е изключително обща. Там няма никакви конкретни параметри, които сега да кажем изпълняваме или не изпълняваме. ако някой все още чете или е чел тази дългосрочна визия, съсредоточете се върху нейното съдържание. На второ място, актуализираният план наистина е за една друга среда. Актуализираният план беше приет 2008 г. с излишък от 4 милиарда в края на годината и той планираше неща, които нямаше начин да бъдат осъществени през 2009 г., още по-малко през 2010 г. Затова смятаме, че трябва нов план. И този нов план трябва да легне на една реалистична преценка на възможностите, на минимално необходимите способности. И тук отговарям на един въпрос, който беше повдигнат от господин Пирински, за ударението върху експедиционните сили, забележете, не върху експедиционните операции. Експедиционните сили са сили, които днес имат всичко необходимо, имат личен състав да могат да бъдат сертифицирани изцяло като бригада, която е точно експедиционна сила, която в 30-дневен срок може да се изнесе със стратегически транспорт там, където трябва, трябва, в това число на отделни територии на други държави и в нашата територия. Те изпълняват двустранни задачи. Няма да делим повече експедиционни сили само за навън, за вътре, тоест да не са експедиционни, а сили за отбрана. Това е обща стратегия на НАТО. Трябва всички тези сили, които ние ще поддържаме, да бъдат в състояние да изпълнят целия диапазон от задачи, които стоят пред тях, а не да заделяме сили, които, ще ги развърнем на границата. Обърнете внимание кои са ни на границата отвсякъде сме заобиколени със съюзници членки на НАТО. Македония чука на вратите на НАТО. Имаме една Сърбия, която не бих казал, че е кой знае каква заплаха. Нашите заплахи са далеч от нашите граници. Нашите заплахи са в Иран, нашите заплахи са от държави и терористични организации, които имат средства за доставка на конвенционално и ядрено оръжие за удари по българска територия. територия. Това е нашето най-голямо безпокойство. Там трябва да търсим нови способности, за да можем да отговорим на тези заплахи.

намерението да говоря за ударение върху „експедиционни операции”, а да говоря върху „експедиционни сили”. Защо? Какво става сега? Сега от четири бригади се набира един сборен контингент и се праща на операция, след което тържествено, забележете, се разформирова. Едно подразделение в Българската армия може да се разформирова, само ако е изчезнало знамето на това подразделение. И това се прави с години! Нашата цел е да имаме готови батальони, роти, бригада, които да могат да се развърнат и да изпълнят задачи и по колективната отбрана. Това е нашата цел.

на Народното събрание, а над 50 млн. лв. – с решение на Министерския съвет. Ако видите тази прословута Програма за модернизация, най-напред – 60, после 11 преимуществени, ще установите, че там няма никаква финансова обосновка.

Нещо повече ще ви кажа. Бяха изказани опасения дали и по-нататък ще продължим по този начин – прозрачност, откритост на ръководството на министерството. Да, ще продължим точно по този начин. Утре Финансовият отчет за изпълнението на бюджета на Министерството на отбраната за първото тримесечие ще излезе на сайта на министерството.

живот и здраве, той ще отчита тези междинни доклади на всеки три месеца, а няма да се изсмуква от пръстите онова, което е било направено или не е било направено.

Те вече са 12%. Средният процент в Европейския съюз и в НАТО, в различните армии е от 8 до 10. Ние не смятаме, и аз лично не смятам по никакъв начин да ограничавам участието в армията. Но, забележете, нашите кандидатки са много повече от нашите кандидати във военните училища за кадрови войници!

едно положение, че министърът със своя заповед може да определи длъжности, които могат да се заемат от лица с основно образование. Да, има такива длъжности, които могат да се заемат. Такава заповед ще бъде издадена. Но много се опасявам, че отново няма да има кандидати. Наистина трябва да работим заедно, за да можем да привличаме и да запазим интегритета на армията в този смисъл. Ще завърша със следното.

доклад се представи на вашето внимание и той се оценява като реалистичен, за мен това е най-важното. В един доклад може да има много пропуски. Един доклад не може да обхване всичко. Един доклад не може да бъде изцяло някаква картина. Все пак го правят хора, те могат да грешат. Приемете тези грешки и ви моля наистина за консенсус в името на националната сигурност. Благодаря След малко ще разберем как ще гласува и господин Панчев, тъй като предстои гласуване. Подлагам на гласуване проекта за решение, който ни предлага Комисията по външна политика и отбрана, с корекцията, която беше направена и в пленарната зала, а именно:

Давам почивка до 11,45